devet - Konačni prijedlog zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 449 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika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 Uvaženi Ivica Perović, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Perović, Ivica** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka jedan je od posljednjih propisa u području pomorstva koji je potrebno usvojiti kako bi se pomorsko zakonodavstvo Republike Hrvatske u cijelosti uskladilo sa pravnom stečevinom stoga se predlaže donošenje zakona po žurnom postupku. No, nije to jedini razlog zbog kojeg se predlaže donošenje ovog zakona. Sustav sigurnosne zaštite kakav danas poznajemo uspostavljen je na hrvatskim brodovima i u lukama otvorenim za međunarodni promet temeljem Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet koji je na snazi od 2004. godine. Tim smo zakonom osigurali primjenu međunarodnih standarda sigurnosne zaštite za brodove i luke kako su definirani međunarodnom konvencijom o sigurnosti ljudskih života na Naime, kada su teroristički napadi u New Yorku i Madridu pokazali da se prijevozna sredstva mogu koristiti kao opasno oružje u rukama terorista u okrilju Međunarodne pomorske organizacije započelo se sa izradom međunarodnog instrumenta koji bi na učinkovit i jednoznačan način osigurao viši stupanj prevencije, te bržu i učinkovitiju reakciju na mogući teroristički napad ili drugi protupravni čin usmjeren protiv međunarodne plovidbe. Kao rezultat na diplomatskoj konferenciji o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka održanoj u prosincu 2002. godine u Londonu usvojene su nove odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru i Međunarodni pravilnik o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih područja

koje se potvrđuje izdavanjem odgovarajućih svjedodžbi za brodove, odnosno deklaracija za luke. Temeljem zakona iz 2004. godine svi hrvatski brodovi i brodari kao i sve hrvatske luke na koje se primjenjuje zakon pravovremeno su uveli sustav sigurnosne zaštite, uspostavili odgovarajuće službe i odgovorne osobe, obučili ih, proveli procjene i donijeli planove sigurnosne zaštite. Brodari i luke opremaju se odgovarajućom opremom radi prevencije ili sprečavanja ili pak alarmiranja u slučaju sigurnosne prijetnje. Nadležna državna tijela i institucije, a tu prije svega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo unutarnjih poslova redovno obavljaju poslove i zadaće predviđene zakonom, a tu prije svega one koje se odnose na određivanje stupanja sigurnosne zaštite i postupanje u slučajevima sigurnosnih prijetnji. Pa sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je uspostavljen sustav sigurnosne zaštite na hrvatskim brodovima i u hrvatskim lukama na visokoj svjetskoj razini. Kao što je poznato posljednjih godina brodovi i pomorci izloženi su novom vidu protupravnog djelovanja poznatijem kao piratstvo. Ova opasna pojava za koju smo mislili da pripada nekom davno prošlom vremenu, na žalost postaje sve učestalija prijetnja suvremenom pomorstvu i to upravo na frekventnim i važnim međunarodnim plovedbenim putovima. Hrvatski brodovi do sada srećom nisu bile žrtve napada, ali je na žalost žrtava piratskog napada bilo više, znači ali Kako bismo osigurali pravodobnu i učinkovitu reakciju na možebitni piratski napad na neki hrvatski brod ili osigurali potrebnu pomoć u slučaju kada je žrtva napada hrvatski pomorac Vlada Republike Hrvatske u lipnju ove godine osnovala stožer za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodara i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi. Stožer ima, između ostalog, zadaću osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih tijela institucija, te zainteresiranih osoba u slučajevima sigurnosnih prijetnji ili opasnosti za brod hrvatske državne pripadnosti ili luku u Republici Hrvatskoj, a u smislu primjene Zakona o sigurnosnoj zaštiti. Novim zakonom koji je pred vama dodatno se ojačava sustav sigurnosne zaštite, prije svega u odnosu na hrvatske luke. Naime zakon u sukladno odgovarajući uredbi Europske unije predviđa mogućnost proširenja primjena zakona i na luke otvorene za domaći promet, a prema procjeni sigurnosne zaštite koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Nadalje, propisuje se obveza osnivanja osnivanja službi sigurnosne zaštite u lučkim upravama ili pri koncesionarima luka posebne namjene, te se propisuje način izdavanja identifikacijskih isprava za osobe i vozila koja se kreću na lučkom području. Pored toga zakonom se detaljnije propisuje postupak u povodu najave uplovljavanja broda u luku, uključujući i mjere koje se mogu izreći prema brodu, a one sežu od naloga za ispravak nedostataka do zabrane uplovljavanja ili pak izgona iz luke. Jasnije se definira uloga priznatih organizacija, način njihova ovlašćivanja i nadzor nad njihovim radom, te se definira način koordinacije aktivnosti nadležnih tijela, kao i komunikacija sa tijelima Europske unije i država članica. Donošenjem ovog zakona, ponavljam još jednom, hrvatsko pomorsko zakonodavstvo u području sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka u cijelosti se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije, a sam sustav sigurnosne zaštite u Hrvatskoj dodatno se osuvremenjuje i osnažuje. Hvala lijepo.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 Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 36. sjednici održanoj danas raspravio je Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti zaštite pomorskih brodova i luka i to kao matično radno tijelo. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je istaknuo da se donošenjem ovog zakona osigurava potpuno usklađenje pravnog sustava Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite pomorskih brodova i luka sa pravnom stečevinom Također se usklađuju odredbe zakona sa drugim u međuvremenu donesenim zakonima, te se osigurava njihova učinkovita primjena i to posebno u definiranju postupaka i koordinacija nadležnih tijela u Hrvatskoj. novina je proširenje primjene zakona na brodove u nacionalnoj plovidbi i na temelju procjene sigurnosne zaštite koje će provesti Ministarstvo unutarnjih poslova. povodu najave uplovljavanje brodova postupak ovlaštenja je nadzor nad radom priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu. Naglašeno je da se zbog pravne sigurnosti, preglednosti i transparentnosti u primjeni nije išao u postupak izmjena i dopuna važećeg zakona već na donošenje novog cjelovitog teksta zakona. I ono što je važno, predlagatelj je istaknuo da je sa ovim zakonom najvjerovatnije zatvoreno poglavlje 14. prometna politika do kraja ove godine. Bez rasprave odbor predlaže Hrvatskom saboru donošenje Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Imamo jedan klub, to je u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Gari Capelli. Izvolite.

Dakle danas imamo priliku raspravljati o Prijedlogu Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka. Današnjim prijedlogom zakona dakle o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka propisuju se obveze brodara, luka i pomoraca radi podizanja dakle razine sigurnosne zaštite, kao i obveze nadležnih državnih tijela, institucija u provedbi ovog zakona. U tom kontekstu zakon dakle propisuje obveze, izrade procjena sigurnosne zaštite, te izrade planova sigurnosne zaštite za brodove hrvatske državne pripadnosti i luke u Republici Republici Hrvatskoj. Jednako tako propisani su stupnjevi sigurnosne zaštite na način kako je to utvrđeno Međunarodnim pravilnikom o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih područja, a definirane su u nadležnosti pojedinih državnih tijela, te mehanizmi njihove suradnje. Dakle kako se novim zakonom osigurava potpuna usklađenost sa uredbama Europskog Parlamenta i Vijeća o sigurnosnoj zaštiti brodova i lučkih operativnih područja, te Direktivom o sigurnosnoj zaštiti luka zakon donosi dakle i nekih novina, a bitnija je dakle u zakonu se proširuje primjena zakona i na brodove u nacionalnoj plovidbi i luke u koje ti brodovi uplovljavaju što dosad je bio slučaj samo za luke državnog značaja, sad se prenosi i na luke županijskog značaja na luke županijskog značaja i na brodove dakle nacionalnoj plovidbi pri čemu se opseg proširenja utvrđuje prema provedbenoj sigurnosnoj provjeri. Jasno je dakle se definira uloga priznatih organizacija, način njihova ovlašćivanja, nadzor nad njihovim radom i druge dakle definicije koje su u zakonu i i postavljene. Pored navedenog zakon propisuje obvezu u pogledu izdavanja i nošenja identifikacijskih oznaka za osobe i vozila koja se zadržavaju na lučkom području. Zakon također donosi preciznija određenja komunikacijskog lanca u slučajevima dakle sigurnosne prijetnje. Uz to odredbe zakona također usklađuju se i s odredbama drugih zakona, a poglavito je važno i pomorskog zakonika i Zakona o tajnosti podataka. Donošenjem ovog zakona osigurava se dakle potpuno usklađenje pravnog sustava Republike Hrvatske u području sigurnosne zaštite pomorskih brodova i luka sa pravnom stečevinom Nadalje, usklađuje se odredbe zakona sa drugim u međuvremenu donesenim zakonima te se osigurava njegova učinkovitija primjena poglavito definiranjem postupaka i koordinacije nadležnih tijela. Dakle, kako se radi o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, a i obaveza Republike Hrvatske kao stranke Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa navedenim pravnim instrumentom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne vidi razloga zašto ovaj prijedlog ne bi se i usvojio po hitnom postupku i daje punu podršku ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. **Bebić, Luka